Neven (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda, a to je: - Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u razdoblju od 1. studenoga 2006. do 31. prosinca 2007. godine Vijeće za elektronske medije podnijelo je izvješće o radu na temelju članka 58. stavak 6. Zakona o elektroničkim medijima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje o ovom izvješću, a raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje i informatizaciju i medije. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ovaj prijedlog? Da. Izvolite, magistar Zdravko Kedžo predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Izvolite. **Kedžo, Zdravko** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Dopustite mi da pokušat ću u nekoliko riječi i rečenica kazati najvažnije naznake. Nisam mislio Nisam mislio da će to biti prva rečenica koju ću izgovoriti ali kako su to mediji koju strašno brzo javljaju informacije tako ta informacija koja stigne dok čekate raspravu da je oslobođen kapetan Laptalo, onda počnete misliti kako su elektronički mediji o čemu i zašto pričamo kao važno. Dakle, ima nekoliko naglasaka koje želim izgovoriti s obzirom da su na to ukazale rasprave na saborskim odborima. Riječ je o regulatoru i nezavisnoj osobi, pravnoj nezavisnoj osobi, članovi koji se na prijedlog Vlade biraju u Saboru i ono što iz rasprave želi podcrtati Vijeće za elektroničke medije danas agencija nisu proračunski korisnik. Dakle, s obzirom da je bilo često dilema oko toga, Vijeće se financira iz 0,5% prihoda nakladnika elektroničkih medija u toku godine od djelatnosti koju ostvare upravo tako radiom i televizijskom nakladničkom djelatnošću. Isto tako mislim da je podatak da nije riječ o proračunskom korisniku ovih dana nešto kao posebno vrijedi. Razdoblje obuhvaća nešto više od kalendarske godine. posljedica je toga činjenica da se članovi Vijeća biraju ne kalendarski od prvoga, ali s obzirom da zacijelo znate da je bilo izmjena Zakona o elektroničkim medijima prošle godine, ovo će se ubuduće izbjeći, pa će onda izvješća biti od prvog do prvog, odnosno neće biti malog nesklada kao što je u ovom. Jer kao što znate u izmjenama i dopunama riječ je danas od prvi prvog o Agenciji za elektroničke medije, ne bi trebalo izazivati nikakvu zabunu. Unutar nje je vijeće koje upravlja agencijom u svojstvu upravnog vijeća prema Zakonu o ustanovama. Posljedica je toga je činjenica da imenovanje članova tijekom godine, a što vas najiskrenije molim da ne prihvatite ni kao kakav okvir ili ogradu, jer je činjenica da onda predlagatelj u liku moje malenkosti predlaže izvješće o radu u kojem nije bio član niti pola godine izvješća kojeg predstavlja, a i kao predlagatelj je 4 mjeseca unazad. No naravno to ni najmanje ne umanjuje ni odgovornost ni potrebu da se o tome kaže mislim da su najvažniji naglasci, a i sve drugo što je posljedica rada i odgovornosti za agenciju, odnosno vijeće. vijeće ima 7 članova. Reći ću nekoliko najvažnijih zadataka koje zacijelo znate, ali je potreba iz rasprava da se neke podcrtaju. Jedna od njih je regulator koji je zadužen za programske sadržaje elektroničkih medija ili da skratimo ako je to potrebno radija i televizije. Dakle, 21 je komercijalni nakladnik na lokalnim televizijskim razinama, 2 komercijalna na nacionalnoj, 156 po zadnjem, a to se zna promijeniti nakladnika radijskog programa i jedna priča koja se zove Hrvatska radio televizija po posebnom zakonu kao što zacijelo vi ovdje u Saboru zacijelo znate. Ta regulativa, najkraće kazano u liku aktivnosti vijeća se odnosi na kontroliranje jesu li programski sadržaju i skladu sa zakonom. I na žalost, meni se čini da je danas ta aktivnost svedena na rečenicu, koliko su u suprotnosti i koliko se krše zakoni s obzirom da mi se čini da je trend u tom smislu negativna negativna i da to ukazuje zapravo što će ili bi trebale biti najvažnije aktivnosti vijeća, odnosno agencije u narednoj godini. Upravo u tom smislu jačanje administrativnih kapaciteta s obzirom na direktivu Europske unije, pri čemu nije naglasak na administrativne nego kapacitete u smislu neposrednog nadzora i u budućeg jačeg da sada ne rabim i ne razlažem jer izraz je čini mi se svima blizak, dakle neposrednog i posrednog monitoringa u skladu sa glavnom zadaćom jesu li programski sadržaji i elektronički mediji i koliko prekršili zakon, pa u tom smislu će to biti jedna od najvažnijih aktivnosti koju čeka agenciju, odnosno vijeće. I samo koristim prigodu da kažem da neke od tih planova vijeća upravo radi, kao što je stvaranje tehničkih, programskih, pa onda prostornih kapaciteta. No to jednom drugom zgodom. Da kažem nešto što je najčešće pitanje. Vijeće u svom radu raspolaže sredstvima koja se zovu "Sredstva za poticanje pluralizma medija". To su sredstva koja su prikupljena zakonskom odlukom 3% od pristojbe Hrvatske radio-televizije. Tim sredstvima raspolaže vijeće i ta sredstva dodjeljuje javnim natječajem. Nebrojena pitanja su se u pravilu odnosila na fond. Kraće, dakle na fond. Imam potrebu podcrtati činjenicu da se sredstva fonda raspodjeljuje javnim natječajem, da su kriteriji uređeni zakonom, da se pravilnici iz tih zakonskih odredbi u pravilu gotovo svake godine dopunjavaju i mijenjaju. Samo ću reći primjer, ove godine su pravilnici, odnosno pravilnik za raspodjelu sredstava fonda je dopunjen kategorijama kao što su programski sadržaji namijenjeni neravnopravnosti spolova, programski sadržaji namijenjeni nacionalnim manjinama, programski sadržaji namijenjeni osobama s invaliditetom. Dakle, iz zakonske dodjele o raspodijeli postoji pravilnik koji nadopunjavamo. Već sada znamo da postoje neki iz saborskih odbora i ostalih rasprava potreba da te, da u tom pravilniku dodamo još neke kategorije za raspodjelu sredstava fonda. Ključno pitanje koje se oduvijek provlačilo, kako je radio A, televizija B, dobila ovoliko ili onoliko. Pa onda se često spominju kategorije tipa, ovi su na manjem području, ovi su iz nerazvijenih. Jako bih volio da ako treba, a bit će prilike da se valjda to podcrta i naglasi možda i u nekom širem kontekstu. Javni natječaj premdijeva da se svi koji žele sredstva natječu. Sredstva za poticanje pluralizma iz fonda koji se dijeli 50% za televizijske nakladnike, 50% za radijske se ne mogu dobiti nikako nego natjecanjem u javnom natječaju i ništa osim zdrave logike ne ukazuje na činjenicu za što se više kategorija natječete veće su vam šanse da ta sredstva dobijete. No naravno, to nije samo nominalno nabrajanje kategorija u kojima ćete se natjecati jer iza toga postoji nešto što je kvaliteta programskog sadržaja koje članovi vijeća ocjenjuju, i važno je reći ocjenjuju sve programe. Neke od njih izdvajaju u posebne kategorije ali samo ta ukupna ocjena pri čemu jedan član vijeća u toj ocjeni i raspodjeli sudjeluje jednom sedminom, dakle samo jednom sedminom možete utjecati na ukupnu raspodjelu jer je vaša ocjena jedna od sedam. Samo zbirno svih sedam daje ukupan broj bodova a onda time i raspodjelu sredstava. Jedna od stvari koja se najčešće pa i na matičnom odboru se posebno podcrtala, struktura vlasništva. Najprije da kažem da za promatrano razdoblje koje se nalazi pred vama dok nisu stupile na snagu izmjene zakona agencija nije bila zadužena za strukturu niti je imala potpuni uvid u vlasničku strukturu pa to u promatranom razdoblju nije niti bilo moguće iznijeti u matični ili neki drugi odbor, mada ono što vijeće misli i želi ovdje istaknuti ne postoji razloga da se vlasnička struktura u elektroničkim a da sad ne kažem nekim drugim medijima ne pozna i da nije javna. Za to ne postoji nikakav objektivni razlog osim što u ovom slučaju vijeće u ovom izvješću ili da kažem da smo mi sigurni da onaj tko je raspravljao ili predlagao javno obznanjivanje a to nije nikakav problem jer sve postoji u sudskom registru. Za nas su nakladnici pravne osobe, zna se tko je odgovoran itd. Samo želim reći da sam siguran da kolege i svi koji su na tom tragu raspravljali nisu mislili da bi vijeće trebalo sukladno različitim vlasničkim strukturama gledati je li programski sadržaj bolji ili gori, je li važno sukladno zakonskoj odredbi je li vlasnik A ili vlasnik B. Programski sadržaj je za vijeće relevantan a vlasnička struktura eventualno ima veze s nekim drugim institucijama tipa koncentracije vlasništva itd. Reći Reći ću još nekoliko rečenica o aktualnom trenutku i onome što mislim da nas kao vijeće odnosno kao agenciju čeka u razdoblju koje pred nama a koje je baš zahtjevno, sukladno onome uvodnome na početku da je riječ o razdoblju od godine dana u kojem se imenuju članovi vijeća takva će biti i slijedeća godina bez plediranja hoće li biti ovaj ili neki drugi sastav. U tom smislu mislim da u narednim godinama zahtjevi koji stoje pred vijećem i agencijom a nadam se i nekako imam potrebu to jako naglasiti da niti ovo izvješće neće biti na kraju neke godine za godinu prije jer mislim da to što je na kraju ove godine a za 2007. također nije ni blistavo ni pohvalno i nadam se da se više u tom smislu ne bi trebalo događati. To su neke od aktualnosti kojih smo svjedoci svakog dana. Prije svega, riječ je o digitalizaciji. To je proces koji će u mnogome promijeniti. Nije ovo mjesto ni vrijeme da pričam, elaboriram posebno ali vjerujte, to je jedan zadatak koji stavlja vijeće i agenciju u položaj pune mobilizacije a u skladu i s Direktivom o audio vizuelnim metodama s onim što je projekt Vlade Hrvatske i uopće u cijeloj priči digitalizacije u kojoj će za nekoliko godina hrvatska medijska slika kad su u pitanju elektronički mediji izgledati potpuno drugačije. Ono što je danas problem ima li mjesta obično se kaže u nečemu pa se spominju ponekad i krivi izrazi jesu li frekvencije, jesu li koncesije itd. Ja vjerujem za par godina bit će mjesta i viška, samo se neće imati tko na njih javiti. Nije to ni tako jeftina igračka. Da kažem još o nekim dilemama. Spominjao sam jedan od najvažnijih zadataka ali i najviše prijepora ili pitanja kad je riječ o Fondu za poticanje pluralizma medija. Je li fond socijalna kategorija, je li on kategorija izvrsnosti, je li on kategorija natječaja u kojem je to supstitut za javnost u malom mjestu ili lokalnu samoupravu? Je li podatak da imate nakladnika kojem su sredstva fonda 150% proračuna? Je li to oksimoron? Je li riječ o nakladniku koji je komercijalan jer je dobio koncesiju kome sredstva iz pluralizma održavaju život ili ga …/Govornik se ne razumije./… puta financiraju. Zamislite činjenicu da je taj nakladnik na otoku. Je li on time sad komercijalni koji živi na fondu a nije na tržištu jer tamo tržišta ni nema. Je li to još u tom smislu moguće ostvariti jedino vlasništvom lokalne samouprave, a nema goreg vlasnika u medijima od bilo koje lokalne samouprave. Dakle, neke od dilema koje se nalaze pred vijećem kao zadaci u nekom narednom razdoblju za koje vjerujem da će uz sve ovo što su zadaci na nacionalnoj razini, dakle digitalizacije i cijele priče oko toga u narednoj godini vijeće i agencija, moje kolege vijećnici i moje kolege zaposlenici agencije, da ne biste mislili da je to tko zna koliko, ima nas sve skupa dvanaest, moći tome odgovoriti ali rekoh na početku i uz potporu i plan kojeg imamo mislim da ćemo te kapacitete pojačati. I evo još jednu rečenicu za kraj. Sve analize su pokazale na nešto što također nije zanemarivo bez obzira što možda nije baš pitanje ovog izvješća i ovih godinu dana. Struktura zaposlenih u elektroničkim medijima je porazna. Ona je nešto što agencija i vijeće ne smatraju niti im je zakonska obveza ni zadatak, ali s takvom strukturom zaposlenih u elektroničkim medijima ne postoji ni dobar zakon ni dobar regulator koji će jako puno ili ne znam kako značajno popraviti. I htio bih reći da imamo kao vijeće dobru suradnju sa čitavim nizom državnih institucija, apostrofirat ću pravobraniteljicu za djecu i neke od aktivnosti koje će ovih dana vrlo brzo ugledati svjetlo dana kao prve akcije koje dolaze na snazi, vidjet ćete ih i na televizijama. Želimo suradnju i očekujemo pomoć. Mislimo da nam matični Odbor za informatizaciju i medije nije odbor u kojem ćemo se pojaviti jednom godišnje kod izvješća nego mislimo da tamo kucamo na otvorena vrata i da bismo mogli i da hoćemo u puno stvari surađivati i jednako tako posebnu pozornost u određene društvene institucije a iznad svega i nevladine udruge koje u medijima imaju po po mojim i iskustvima vijeća i puno struke, puno pameti i puno toga dobra za reći. Nadam se da sam pomogao u okviru onoga što u ovom razdoblju u kojem sam tu mogu. Nadam se da je još jedna rečenica upozorenja da neće biti suprotna onom optimizmu s početka i one brzine vijesti kao što je došla o kapetanu Laptalu. Ono što još slijedi nešto što se zove elektroničke publikacije koje bi također trebale biti posao vijeća i jesu i agencije. Kad izgovorite elektroničke publikacije od portala preko interneta ja bih mogao olako reći kako to nigdje u svijetu nije riješeno ali mi to neće pomoći. Činjenica je da je to još jedan cijeli set elektroničkih medija zvale se one publikacije ovako ili onako koje se nalaze najmanje pod nadzorom pri čemu nije ovo nikakva ružna stvar nadzora nego regulative i nečeg što također neće nitko drugi za nas uraditi pa niti za ovo vijeće. Hvala vam lijepa na razumijevanju i na vremenu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Vijeća za elektroničke medije. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Ne treba. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvo je u ime kluba prijavljen gospodin Boris Kunst u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, predsjedniče vijeća, tajniče, kolege zastupnici. Pa izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije za razdoblje od 1. studenog 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine možemo reći da je korektno pripremljeno i sa dosta informacija. Što se tiče financijskog izvješća ono je isto tako detaljno prikazano. U potrošnji se nije pretjeralo tako da je ostvaren višak prihoda nad rashodima za 2007. godinu i to u iznosu od 545 tisuća što prema Zakonu o elektroničkim medijima ostaje prihod Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija o čemu je govorio i predsjednik vijeća. Da podsjetim samo da navedena sredstva, još jednom ustvari da ponovim fonda poticati će proizvodnju, objavljivanje programskih sadržaja elektroničkih medija na lokalnoj i regionalnoj razini koju su od, koja su od javnog interesa a osobito važni za ostvarivanje prava građana na javno informiranje, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poticanje posebnih programa na područjima od posebne državne skrbi, razvoj obrazovanja, znanosti i umjetnosti, razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova, stvaralaštvo na narječjima hrvatskog jezika, a sredstvima fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u elektroničkim medijima na lokalnoj i regionalnoj razini. Odluku o raspoređivanju sredstava fonda nakladnicima donosi Vijeće za elektroničke medije. Prema izvješću nakladnicima radijske televizije djelatnosti ukupno je podijeljeno radnicima radijske i televizijske djelatnosti ukupno je podijeljeno preko 28 milijuna 272 tisuće i tako dalje te nešto od tih sredstava Hrvatskoj udruzi radija i novina. U nadležnosti Vijeća za elektroničke medije je provođenje postupka dodjele i oduzimanja koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i posebnim propisima provođenje postupka utvrđivanja nepoštivanja ili kršenja odredbi ovog zakona kao i razmatranje pritužbi građana na postupanje nakladnika u provedbi zakona. U Republici Hrvatskoj bez Hrvatske radiotelevizije do zaključenja ovog izvješća bilo je 156 nakladnika radijskog programa i 23 nakladnika televizijskog programa te 230 pravnih i fizičkih osoba koje su upisane u očevidnik nakladnika elektroničkih publikacija. I sve to piše u izvješću. Prema razini koncesije u Republici Hrvatskoj koja se dodjeljuje putem javnog natječaja na rok od 8 do 15 godina u ovom izvještajnom razdoblju dodijeljene su 63 koncesije za obavljanje djelatnosti radija od čega su 61 obnovljena koncesija, dvije su nove koncesije te dvije obnovljene koncesije za obavljanje djelatnosti televizije. Od statističkih podataka koje izvješće donosi izdvojio bih i da je ukupan broj zaposlenih u svim tvrtkama radijske i televizijske djelatnosti 5 tisuća 973 zaposlenika od čega u komercijalnim radijima tisuću u komercijalnim televizijama 941 te u Hrvatskoj radio televiziji 3 tisuće 659 zaposlenih. Što se tiče vlasničke strukture dominira privatno vlasništvo, 72 nakladnika, 13 nakladnika u državnom vlasništvu te 71 nakladnik te 71 nakladnik zajedničko vlasništvo jedinice lokalne uprave i samouprave i privatnih nakladnika. No ono što je izuzetno važno i što mislim da je predsjednik podvukao na kraju i ja bih upozorio na važnu obvezu i odgovornost Vijeća za elektroničke medije a to je nadzor odnosno monitoring za poštivanje Zakona o elektroničkim medijima kod pojedinih nakladnika kao i nadzor i analiza programskih sadržaja nakladnika. Držim da će izvještaj za tekuću godinu obilovati raznim oblicima lakših i težih povreda bez obzira o kojoj se televizijskoj kući radi. Da ne govorimo sad o sadržajima koji se objavljuju na internetu iako bi se trebalo itekako o tim sadržajima progovoriti. Iz izvješća je razvidno da se Vijeće za elektroničke medije kroz monitoring susreće s brojnim nepravilnostima pojedinih televizija kao i radija, a najbrojnije povrede odnose se na trajanje emitiranja reklamnih blokova i promidžbenih poruka. Iako Zakon o elektroničkim medijima propisuje što sve programski sadržaj ne smije ili smije ove odredbe na razne načine krše komercijalne televizije. Iako se kroz svoje sadržaje bore za tržište odnosno gledanost tj. rejting koji im donosi novac trebale bi se odgovornije odnositi prema gledateljima tako da evo uzmite na primjer u TV Novoj emisiju «Trenutak istine» koja će očito biti predmet izvješća za 2008. godinu bez obzira što u njoj dobrovoljno sudjeluju osobe koje zbog brze i lake zarade nameću pitanje koliko drže do vlastitog dostojanstva jer osmišljena pitanja su ispod razine ljudskog dostojanstva. Zato nema opravdanja da su oni dobrovoljci pa da zato mogu eto biti izloženi raznim takvim pitanjima jer kakvih sve ljudi danas ima nekome bi moglo pasti na pamet da uvede termin na televiziji u kojem bi suicidalne osobe izvršavale suicid, samoubojstva isto dobrovoljno i vjerujem da bi i to netko gledao i bilo bi i za to gledatelja. Pa uzmite na primjer radio RTL i onaj zamor od Big Brother-a koji je frustrirajući i za same ove natjecatelje koji isto tako na lak način žele doći do puno novaca. Kritična masa neprimjerenih sadržaja na televizijama prelazi svaku mjeru. Vijeće će imati pune ruke posla pregledavajući objavljene sadržaje iz tekuće godine gdje je izrazito visok postotak kršenja prava djece i maloljetnih osoba. Nadalje, svjedoci smo i kojekakvih napisa, snimki, javljanja u živo, javnih komentara i javno objavljenih insinuacija vezanih uz nedavna tragična ubojstva u Zagrebu. Zbog toga uz postojeće pogoršanje kontrole medijskog prostora vijeće mora biti rigoroznije u kažnjavanju onih koji krše Zakon o elektroničkim medijima tim više što su sudovi najčešće na žalost inertni, prespori u rješavanju prekršajnih prijava i preblagi u kažnjavanju. Nedopustivo je da su neriješene još neke prekršajne prijave iz 2005. godine. Trebalo bi vidjeti i objaviti kod kojih se to sudaca nalaze i zašto oni to ne rješavaju. Najefikasnija mjera kažnjavanja je oduzimanje koncesije pa makar i privremeno, jer takva mjera ima jasnu poruku i pozitivan učinak ne samo po jednog, nego po sve vlasnike televizije. Jer ta mjera najviše boli budući da proizvodi ogromnu financijsku štetu, a i o ugledu da ne govorim. Na novac su svi osjetljiviji i oni koji ga imaju i oni koji ga nemaju. Zato mislim da je ta mjera itekako bitna. Dobro je da sve češće kažnjavaju ne samo televizije, tj. elektronički mediji već svi iznoseći podatke, snimke vrijeđaju dostojanstvo osobe. Hrvatsko medijsko područje treba što prije slijediti primjer Francuske koja je krenula u reformu i preustroj javnih medija. Reklame na televiziji postupno se ukidaju i pristupa se kvalitetnijem oblikovanju programa za što će u buduće biti i najodgovornija osoba novo imenovani ravnatelj javnih medija. Tada bi se i kod nas znalo tko što radi u medijskom prostoru i raščistili bi se sa današnjim misterijima što se uopće i tko su uopće vlasnici pojedinih medija u Hrvatskoj. Na kraju još jednom treba pohvaliti ovo izvješće jer je transparentno prema svim medijima sa jasno javno pobrojanim nedostacima, a koji su sa namjerom i u cilju boljeg razvoja elektronskih medija. I zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati navedeno izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Najprije na početku dvije pohvale. Prva pohvala je zbog toga što ste istaknuli kao poseban problem nakladnike na otocima. Drago mi je da prepoznajete tu specifičnost i u tom smislu evo to je prva pohvala. Imam još dvije pohvale. Jedna je pohvala što je ovdje prvi put na strani 10. u bilo kojem službenom dokumentu da vidim oznaku regija Dalmacija. Dakle, kad se govori o području koncesije, jer za neku drugu regiju ste nabrojili koje se županije nalaze tu, a tu ste spomenuli regiju Dalmacija koja teritorijalnom ustrojstvu Republike Hrvatske ipak ne postoji. Pretpostavlja da se tu misle 4 županije. Ne znam kako bi u nekim drugim županijama osim Splitsko-dalmatinsku na tu pojavu reagirali. Osvrnut ću se na nekoliko navoda dakle iz ovoga izvješća. Najprije povrede odredbi Zakona o elektroničkim medijima. Ja bih tu u stvari uspio sam prepoznati tri najčešće vrste prekršaja. Jedan je veći broj reklama, što je apsolutno naravno nekorektno od nakladnika da to rade. Drugi je neprimjereni sadržaji u primjerenim terminima ili iako ima i naravno primjerenih sadržaja u neprimjerenim terminima kao štosu političke emisije koje završavaju oko ponoći. I treća stvar je politička promidžba. dvije, na ove druge dvije stvari nešto reći. Dakle, što se tiče neprimjerenih sadržaja, najveći broj takvih neprimjerenih sadržaja se odnosi na, dakle na emitiranje programa koji imaju erotske, pornografske ili druge sadržaje u vremenu negdje navečer dakle oko 8 sati. Međutim, tu postoji još jedna recimo po meni neprimjereni sadržaj. Naime, svjedoci smo mnogobrojnih, učestalih slučajeva neprimjerenog skandiranja na sportskim terenima gdje komentatori najčešće se i ne osvrnu na takav slučaj. U 2007. sigurno nisu. Sad su u zadnje vrijeme počeli to raditi. ja sam osobno dakle svjedok bez obzira znam da je naravno da nogomet uvijek izaziva povećane emocije, a naravno kad se dirne u voljeni klub onda je to još više. Međutim, meni je recimo jedna navijačka pjesma koja se emitira na radio stanicama najčešće u sjevernoj Hrvatskoj, rjeđe na nacionalnim frekvencijama u kojima se poziva na nasilje sa stihom “kolcem, lancem, bokserom u glavu“ također neprimjerena. To ne vidim da tu piše. Dakle, to mislim da bi o tome trebalo također nešto napisati. Što se tiče političke promidžbe naravno da ovdje su navedena dakle da je sada nulta tolerancija maltene na političku promidžbu izvan predizborne kampanje. Ja mislim da to više ne treba biti baš nulta tolerancija. Naravno nikome nije u interesu da ko' iz paštete izlaze političari kako je to jednom predsjednik Mesić u predizbornoj kampanji rekao. Međutim, mislim da bi tu ipak trebalo malo olabaviti taj sustav. Dakle, da bi ipak trebalo u nekoj mjeri. Naravno treba vidjeti koja je to mjera propisati da se ipak može, da mogu političke stranke platiti oglas i reklamirati se. Naravno ne mislim da to sad treba biti beskonačno i neograničeno, ali da bi se ipak tu moglo malo to liberalizirati, pa uostalom jučer smo imali izvješće o reviziji političkih stranaka gdje je sad malo ipak transparentnije financiranje političkih stranaka nego što je to bilo do sad. Želio bih sad ukazati još na četiri stvari. Prva stvar je na strani 18. se govori o pokretanju prekršajnog postupka protiv Hrvatske radio-televizije zato što u programu 9. lipnja 2007. godine nije emitirala treću utakmicu završnice doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske između Cibone i Zadra. Ako se dobro sjećam prijedlog je bio ili je to odluka da se Hrvatska televizija kazni s milijun kuna. Naravno ukoliko nije donesena neka kazna, mislim da je novčana kazna za Hrvatsku televiziju neprimjerena jer to ponovo bi platili pretplatnici. Najprije oštetite pretplatnike tako da ne emitirate neki program, onda još kaznite televiziju koja se financira iz pretplate da se to plati. Inače sportski program Hrvatske televizije dakle svojim izborom se može slobodno nazvati sportsko-nogometni program jer Hrvatska ima olimpijske medalje u košarci, u vaterpolu, u rukometu. Mi na Hrvatskoj televiziji ne možemo vidjeti utakmice domaćeg prvenstva ni u jednom od ta tri sporta. Sada je za košarku malo se to popravilo. Međutim, mislim da bi tu trebalo nešto napraviti, pa ja evo barem imam priliku nešto reći o tome pa ću tu priliku iskoristiti. U tom smislu ukoliko će najavljeni treći program Hrvatske televizije u tome pomoći. Ja bih podržao, Ja bih podržao, dakle da se manji sportovi prenose na Hrvatskoj televiziji i možda čak i niže razredni ako je već, možda čak i nogomet jer takve programe recimo imaju Italija, Rai sport piu, imaju Češka, četvrti kanal češke televizije, Slovačka je sad uvela treći, prema tome ima takvih slučajeva u svijetu i to se isto može napraviti. Druga stvar koju bih htio pohvaliti, vidim da ste u karakterizaciji filmova koristili Internet movie data base, što je jedna ovako dosta dobra internet stranica, dosta dobra baza podataka, pa ukoliko budete imali vremena, mogli bismo se čak pozabaviti, obzirom da tamo nema samo koji je žanr, nego ima i ocjene publike, mogu vidjeti ustvari kakve filmove se emitiraju na televiziji, naravno ocjene su podijeljene po različitim kategorijama. Pa evo, jedan izazov za sljedeće izvješće. Još jedna stvar. U nekim dječjim emisijama, a i generalno emisijama koje vidimo na sve tri nacionalne televizije po meni se previše koriste lokalizmi, najčešće u zagrebačkom izgovoru, jer djeca u Dalmaciji ne moraju znati što znači ročkas, što znači škvadra i neke slične stvari koje se u svakodnevnom govoru voditelja koriste i mislim da bi na to također trebalo uvesti, o tome voditi računa, ne tražim sad da ovoga voditelji govore lancun i slične riječi, pa da se to izjednači. Mislim da u se dakle barem u dječjim emisijama, ako ne i u nekim drugim ipak malo suzdržimo od lokalizama jer to je hrvatska televizija, ne televizija određene regije. Također, na nekim radio postajama prilikom reklama se koriste likovi koji imaju izgovor također lokalni da se može prepoznati, ili dalmatinski ili ponekad albanski izgovor hrvatskog ili jezika, kako se već zove to gdje na neki način se ipak omalovažava ljude koji tako govore i najčešće ih se prikazuje kao predmet ismijavanja. Mislim da to nije dobro i da bi o tome također trebalo malo povesti računa. I posljednja stvar koju bih htio napomenuti, a to ste vi u svome uvodnom izlaganju rekli, to su internet portali. Ne znam gdje je granica koje portale treba gledati, koje ne. Dakle, nema tu sad to je preveliki broj. Međutim, mislim da bi barem mogli na neki način komentirati sadržaj nekih portala koji su po svojoj gledanosti posjećenosti najveći, a posebno komentare koje se nalaze ispod gdje najčešće ima govora mržnje, ksenofobije, fašizma i ostalih pojava koje ne bi trebali tolerirati. Evo, uz te naravno primjedbe, smatram da je izvješće korektno napravljeno i nema razloga da ga ne podržim. Hvala. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Vaša rasprava navela je dvojicu kolega zastupnika na repliku. Pa sad najprije zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan spomenuli ste prilikom prekršajnih odredbi, odnosno sankcioniranja određenih emisija i medija i političku promidžbu i vidim da je tu spomenuta jedna promotivna aktivnost najave jednog skupa foruma mladih SDP-a, ali sam isto tako u medijima primijetio da je pokrenuta bila inicijativa sankcioniranja prijenosa 8 lokalnih TV stanica skupa HDZ-a 30. lipnja, tog ne vidim tu u izvješću, pogotovo što znam da su ti prijenosi bili plaćeni i mogu se i mogu se podvesti pod promidžbu, pa evo koristim priliku da pitam direktno članove agencije da nam kažu zbog čega toga tu nema i da li se što po tom pitanju desilo. A druga stvar, smatram da ta odredba može imati pozitivan učinak i ne trebaju stranke van kampanja se reklamirati, najavljivati skupove i tako dalje, ali je totalno nelogično da recimo to u pisanim medijima možete, a da u elektroničkim ne možete. Da na portalu ne možete, a onda opet recimo u Jutarnjem na portalu ne možete, a u Jutarnjem u tiskanom obliku možete. Tako da bi tu trebalo ujednačiti praksu. A što se tiče ove pjesme koju ste spomenuli, to nije navijačka to je pjesma jedne grupe iz Zagreba. Ja se isto slažem, iako sam navijač kluba čija je to himna da ne bi trebalo koristiti izraze nasilja u navijačkim pjesmama, možda bi bila bolja situacija na tribinama. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, zastupnik Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem kolega. Spomenuli ste skup 30. lipnja. To na strani 19 piše TV sljeme zato što je 30. lipnja 2007. godine emitirala programski sadržaj pod pokroviteljstvom političke zaklade zaklade Hrvatskog državnog zavjeta čiji je zakladnik Hrvatska demokratska zajednica i tako dalje. Dakle, to je korektno, ali to je bio opći sabor, dakle to je bio jedan skup koji svi znamo o čemu se radi. Ja osobno nemam ništa protiv da HDZ plati da se to emitira, na kraju i mene zanima mene zanima ustvari što imate za reći jer naravno s većinom toga, a posebno ako ste to platili da vidimo. Pa nema nikakvih tu problema, ali naravno dok je ovakav zakon na snazi, bez obzira što sam dakle za blago ublažavanje ovakve odredbe, kao vladajuća stranka imali ste veliku odgovornost za to da to ne napravite, a naravno neka, ja nemam ništa protiv da građani vide da je od 3 puta 7 ostalo još samo jedan. Jedna sedmica sa tog skupa, a vidjeti ćemo što će biti nakon toga. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Druga je replika uvaženog zastupnika Davora Bernardića. Izvolite. Pa isto tako, apsolutno podržavam uvođenje reda kad je politička promidžba u pitanju i ono što moram postaviti kao pitanje, a pogotovo vam iz programskog vijeća su kriteriji, znači kriteriji kojima se ocjenjuje kada pojedina reklama, kada pojedini reklamni spot može ili ne može postati reklamni spot u vrijeme predizborne kampanje političke stranke. Naime, što želim reći, što želim apostrofirati? Koji je postupak, koja je procedura da se pojedini reklamni spot odbaci jer ako se dobro sjećam, u vrijeme prije samih parlamentarnih izbora bili smo svjedoci zapravo zabranjivanja jednog spota Hrvatske stranke prava koji je u sebi imao elemente fotodokumentirane novije prošlosti sa događanja Split, uz splitsku rivu i zanima me zapravo koji su to elementi po kojima se odlučuje da li spot zaslužuje biti dio promidžbe te stranke kada ga već ona plaća u vrijeme predizborne kampanje, ili to ne zaslužuje biti. o tome odlučuje i na temelju kakvih objektivnih kriterija. Evo, to je ono što je zapravo dio pitanja i, naravno na tragu ovoga što je kolega Bauk rekao. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Bauk. Zahvaljujem. Ma nije slučajno da se o ovoj političkoj promidžbi dosta govori, tim više što sada malo i relativno definiranje i vremena kampanje. Naime svjedoci smo osim svih ovih nacionalnih izbora, imamo veći broj lokalnih izbora. U Osijeku su svako malo bili nekakvi lokalni izbori, a sa ovakvim Zakonom o izborima načelnika i gradonačelnika gdje de facto nema više prelaska vijećnika nego će opet morati biti novi izbori ukoliko se želi promijeniti načelnika. Ovakva odredba će još dodatno dobiti na apsurdnosti. Prema tome mislim da je u svakom slučaju za vrijeme koje dolazi ovakva odredba neprimjerena i da je treba na jedan primjereni, dogovorni način ublažiti ili promijeniti. na portalima, na "Youtube" gdje netko tko se razumije u tehniku ustvari ne vidi nikakve razlike između televizije i onoga što je na "Youtubeu" primjerice, osim prednosti šta na "Youtubeu" to možete stalno gledati a na televiziji samo kada je to u neko određeno vrijeme. Prema tome ovakva mislim da je regulativa regulativa ipak malo sada zastarjela i da bi se to trebalo na neki način ublažiti. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Tomislava Ivića. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče vijeća, poštovane kolegice i kolege. Podržati ću Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije za navedeno razdoblje i moram izraziti pohvale za ovo izvješće, jer je po mom mišljenju izvješće dobro pripremljeno, sveobuhvatno, pregledno i zaista puno informacija. Iz izvješća je vidljivo da je vijeće uspješno provodilo i kontroliralo provođenje Zakona o elektroničkim medijima kojima se uređuju prava, obveze, odgovornost pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja i usluga putem elektroničkih medija. Vijeće je pravovremeno raspisivalo natječaj za dodjelu koncesija za djelatnost radija i televizije, dodjeljivalo koncesije za obavljanje djelatnosti, ali što je posebno bitno, trajno i privremeno oduzimalo koncesije te pokretalo prekršajne postupke i izricalo opomene kada su utvrđene povrede zakona. Posebno bih istaknuo pozitivnu ulogu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koji je kao poticaj za različite programske sadržaje dodijelio ukupno 28 milijuna kuna potpora uglavnom lokalnim radio i tv kućama kojima je takva vrsta potpore i više nego dobro došla. Jedna od osnovnih zadaća vijeća je osiguravanje nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama nakladnika elektroničkih medija. Iz izvješća je vidljivo da su obavljena 44 posredna i 5 neposrednih nadzora kod 24 nakladnika. Osobno bih volio da je obavljeno više neposrednih nadzora, jer je vidljivo iz izvješća da su česta kršenja programskih načela i obaveza nakladnika. I ostali dijelovi izvješća poput financijskog su rekao bih više nego iz svega ovog navedenog podržat ću, kao što sam rekao, ovo izvješće. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam gospodine zastupniče. Sljedeća prijavljena za raspravu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče Vijeća za elektroničke medije, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. U cijelosti podržavam Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije u razdoblju od 1. studenoga 2006. do 31. prosinca 2007. godine, kojeg je Agencija za elektroničke medije dostavila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje i o kojemu je pozitivno mišljenje dala i Vlada Republike Hrvatske. Evo sada su kolege iz oporbe koji su pozitivno i pohvalno izrazile o ovome izvještaju, da su bili u sastavu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, sigurna sam da bi ovo izvješće prošlo i na odboru, a ne podijeljenim glasovima 5:5 nije odbor, matični odbor nije imao stav prema izvješću, odnosno nije prošo. Zašto pohvaljujem i podržavam ovo izvješće? Izvješće je dovoljno kritično prema stanju i pojavama u elektroničkim medijima iz svoje nadležnosti i samokritično u segmentu u kojemu se određeni kvalitativni pomaci mogu i moraju napraviti i unutar same Agencije za elektroničke medije za što imaju i moju podršku. treba iskoristiti pozitivnu klimu za toliko potrebne pomake i sređivanje stanja u području elektroničkih medija. Odmah da naglasim da podržavam i najavljenu promjenu podnošenja izvješća vijeća u sljedećem razdoblju, a koja će biti usklađena s kalendarskom i fiskalnom godinom kako je to u uvodnom obraćanju rekao i predsjednik vijeća. Pohvaliti ću i metodologiju izrade izvješća koje je kao i za prethodne godine pregledno i jasno podastrlo sve teme o kojima je na svojim sjednicama vijeće raspravljalo kao i odluke koje je donijelo. Da ne ponavljam ono što su prethodnici rekli, ipak bih ukazala na samo nekoliko činjenica. Čuli smo koji je broj nakladnika, broj koncesija, čuli smo i po pitanju vlasništva i kojoj razini koncesije komercijalnih nakladnika, ali ja ću zbog toga pohvaliti u svezi broja koncesije i nakladnika u Republici Hrvatskoj pozdravljam u izvješću iznijeto da se vijeće pridržavalo naputka Ministarstva financija kod postupka dodjele koncesija kojima će se između ostaloga spriječiti i daljnje gospodarski neopravdano usitnjavanje tržišta elektroničkih medija ma koliko to nama u pojedinim sredinama i u pojedinim slučajevima manje ili više odgovaralo, govorim za buduće vrijeme. Nemojmo zaboraviti da ukupan prihod na ime godišnje koncesijske naknade svih komercijalnih nakladnika radijske i televizijske djelatnosti u Hrvatskoj iznosi oko, odnosno iznosio je u 2007. godini gotovo 4 milijuna kuna. je raspolagalo, Vijeće za elektroničke medije je raspolagalo sa 28,3 milijuna kuna koje je kroz Fond poticanja pluralizma i raznovrsnosti elektroničkim medija podijelilo medijima na lokalnoj i regionalnoj razini koji su od javnog interesa. Posebice pozdravljam pravovremeno donošenje i objavljivanje javnoga natječaja koji je za 2007. godinu bio u mjesecu siječnju i podjelu sredstava u mjesecu svibnju 2007. godine, tako da mislim da tako da mislim da je vijeće i ovaj sastav vijeća na pravome putu da evo u ovoj pozitivnoj klimi koju ima i sa nakladnicima i sa koncesionarima da dotjera stanje stanje u elektroničkim medijima na onu razinu do koje nam je u Republici Hrvatskoj stalo, ne samo zbog Europske unije, nego i zbog nas samih. Koncesije su u prošloj godini podijeljene, vijeće je podijelilo 65 čini mi se koncesija, od kojih su dvije bile, samo dvije nove za radijsku djelatnost, i jedna nova za televizijsku. Međutim, uz ovu dodjelu bilo je i privremenog, vijeće je donijelo odluke o trajnom oduzimanju koncesija za dvije radijske kuće i jednu odluku o privremenom oduzimanju koncesije. Neću sad spominjati kome. Zašto ovo govorim? Pa sad povezujem priču koncesija i ovih prekršajnih prijava i opomena. Naime, za prekršajne prijave smo čuli da je stvar na prekršajnim sudovima i na hrvatskome pravosuđu, međutim kolegice i kolege mi imamo i u zakonu odredbu, članak 70. Zakona o elektroničkim medijima kaže novčanom kaznom do milijun kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja, i onda imamo još tu 24 stavka. Ja sad postavljam pitanje ima li uopće, to postavljam pitanje ravnatelju, odnosno predsjedniku Vijeća za elektroničke medije, imamo li uopće sudsku prasku da je Prekršajni sud odredio, ne sad za ove u 2007. godini, jer smo čuli u trenutku podnošenja izvješća da nemamo odgovora, ali imamo li. Ovo je zakon iz 2003. 2003. godine, 2007. je bilo dopuna, znači kroz ovih 5 godina morali smo dobiti barem jednu sudsku presudu ili praksu da vidimo kako se treba rješavati. U protivnom morat ćemo nešto poraditi i na zakonu, jer nema smisla da imamo odredbe ovoga zakona koje se ne provode. I jednako to, kad se radi o prekršajima. A kad govorimo o opomenama nema veze tko je proveo monitoring, i neću čak govoriti ni koja je televizija nacionalna, jedna komercijalna nacionalna televizija, ali stvarno nema smisla čitati na 48 strani da je u analiziranom razdoblju, a radi se od 27. studenog do 6. prosinca. Znači nije tako dugi period, dugo razdoblje. U 409 slučajeva je prekršen članak 17. stavak 1. jer nakladnik nije jasno odvojio reklamne blokove od drugih dijelova programskog sadržaja. Pa onda u razdoblju od 20. do 25. prosinca je 247 puta prekršio isti taj članak i isti stavak. Znači da on to, on nema namjeru to činiti. Čuli smo ovdje da, dakle do koliko opomena se može oduzeti koncesija. Naime, što znači ako vijeće kroz obavljeni monitoring konstatira da određeni nakladnik kontinuirano i konstantno krši odredbe zakona? Ukoliko ne dođemo i tu pružim potporu vijeću i Agenciji za elektroničke medije, ravnatelju, koji je ujedno i predsjednik vijeća za elektroničke medije. li se u slijedećem razdoblju ozbiljno pozabave sa ovim, jer smatram da je ovakvo stanje neodrživo, a da na kraju moramo imati hrabrosti bez obzira o kome se radio. U jednome trenutku očito, ovo što je i kolega Kunst rekao, oduzeti koncesiju pa na taj način barem privremeno, barem na sat vremena, ali da zna da se u ovoj državi moraju poštovati zakoni ove države. nastojanja, i podržat ću ustvari što je podnositelj izvješća rekao, a to je da će se poraditi na kadrovskoj ekipiranosti, Vijeće za elektroničke medije, kako bi se monitoring u slijedećim godinama mogao provoditi neposredno. Jasno da će i u tim slučajevima ostajati nešto što će morati biti posredni monitoring i nekome će se nešto morati platiti, ali mislim da se Vijeće za elektroničke medije kako prostorno, tako i kadrovski mora, mora mu se omogućiti za kvalitetan rad u slijedećem razdoblju. Evo to govorim podržavajući i još jednom pohvaljujući izvješće o radu za proteklu 2007., bez obzira na onaj jedan, odnosno dva mjeseca 2006. godine. Hvala lijepa. Hvala vam gospođo zastupnice. I posljednja rasprava pojedinačna za ovu točku dnevnog reda je ona koju je prijavila uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ono na što bih ja htjela u mojoj raspravi ukazati, ali možda i postaviti neka dodatna pitanja, pa bih ljubazno molila ako je moguće i odgovoriti. Vezano je uz problematiku programskih sadržaja, dakle koje nakladnici nude kroz javni natječaj da bi dobili sredstva, dakle da bi natjecali se za sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Naime, i neki dan smo imali na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova ustvari raspravu o ovom izvješću. Posebno je bilo pitanje vezano oko problematike stvaranja i emitiranja programskih sadržaja koje se posebno bave problematikom ravnopravnosti spolova, ali ja bih rekla i ljudskih prava općenito, dakle i svega što je iz tog područja. Naime, iz izvješća je vidljivo da je za prošlu godinu ukupno raspoređeno 28 milijona 272 tisuće i 515 kuna, od čega je negdje, nešto malo više od 14 milijona kuna otišlo prema 130 radijskih nakladnika, 20 televizijskih nakladnika je, otišlo je prema njima nešto više od 13 milijona i 800 tisuća kuna. Kada sam pogledala. Dakle, ne može se drugačije zaključiti o čemu se radi, nego prema nazivu emisije je li tako, pa onda pokušavamo prema nazivu emisija utvrditi čime bi se u tim emisijama mogli mogli baviti, koje su ustvari teme, pa sam onda pronašla da je za 2007. godinu kada je u pitanju problematika ravnopravnosti spolova, odnosno razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova od 130 radijskih nakladnika, ja sam pronašla dva koja bi se po mojoj procjeni mogla podvesti pod taj programski sadržaj, od čega je jedan gradski radio Osijek, koji između ostalog ima i jednu emisiju rodne i spolne manjine, te MT eter d.o.o. "Radio Martin" koji ima jednu emisiju koja se zove profesija žena. Zašto ovo govorim? Ovo govorim zato što, svjesna sam ja toga da smo mi amandmanom odbora nadopunili članak 57. Zakona o elektroničkim medijima gdje smo posebno izdvojili da se iz ovog, dakle iz sredstava fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija da se posebno financiraju i dodatno i programi koji promiču stvaralaštvo na narječjima hrvatskog jezika, te koji potiču razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova. Obzirom da smo na sjednici odbora dobili jednu informaciju da će ove godine, da je puno veći broj programa koji se odnose na upravo ovu problematiku razvoja svijesti ravnopravnosti spolova, mene ustvari nešto malo muči. Dali to znači, da recimo za prošlu godinu je stvarno bilo gotovo pa ništa da tako kažem onih koji su se javili na natječaj upravo sa tim programima ili ih je bilo pa vijeće nije osjećalo potrebu da i njih dodatno financira, odnosno da ih uzme u obzir dakle ova odredba stvarno odjednom probudila da tako kažem stvaralaštvo tih naših ljudi na terenu koji su eto odlučili odjednom stvarati programe, odnosno emisije kojima će se promovirati svijest o ravnopravnosti spolova. Zašto me to muči? Muči me zato što u Zakonu o elektroničkim medijima mi imamo članak 12. koji govori o čemu osobito trebaju voditi računa programski sadržaji nakladnika koji obavljaju djelatnost radija i televizije, pa među ostalim koji govori jedan stavak koji kaže, promicati međunarodno razumijevanje i osjećaj javnosti za pravdu, braniti demokratske slobode, služiti zaštiti okoliša, boriti se za ravnopravnost žena i muškaraca. Dakle, ovakve hajde da kažem slične odredbe, postojale su, odnosno postojale su i od ranije u i od ranije u članku 12. Drugo što me jako interesira. Na koji način i dali itko procjenjuje, odnosno ocjenjuje da tako kažem te emisije, te programe za koje se dodjeljuju sredstva iz ovog fonda. Dali postoji način da se na neki način procijeni dali je kvaliteta i sadržaj onoga dakle što imamo u okviru neke emisije na bilo kojem nekakvom lokalnom radiju i lokalnoj televizija, stvarno odgovara onome što je navedeno u javnom natječaju, odnosno u kojoj mjeri u kojoj mjeri je to kvalitetno. Pitam to stoga što pitanje monitoringa koji je ovdje također dat u ovom izvješću. Išla sam pogledati da je on u prvom redu kada se radi o monitoringu članova koji ide od strane vijeća, dakle ide poslovi određene prijave. Netko prijavi nešto izrazi sumnju, vidim da se postupa i po anonimnim prijavama, a onaj drugi dio koji vrši monitoring netko izvan vijeća, dakle pretpostavljam da ga je vijeće angažiralo. Mislim da nisam fulala, ali čini mi se da uglavnom ide na to koliko reklama je dato, dali su prekršili minutažu u reklamama, dali su te reklame emitirane na pravi način, na pravom mjestu itd. Također me zanima dakle … dali vijeće dali je do sada radilo, pretpostavljam da nije, jer to ne vidim iz izvješća, dali misli raditi na način da smo, pokuša si organizirati makar jednim dijelom rad na način da odlazi na teren i bez obzira na to dali je netko dao neku prijavu ili nije dao. To me interesira. Dakle, na koji način i dali je moguće vi procjenjujete kvalitetu onog što ide na javni natječaj, ali tko je onda zadužen da nakon toga, nakon što neka emisija ide, nakon što se novci potroše itd. tko procjenjuje, dali je to na kraju taj proizvod odgovara onome što je pisalo u javnom natječaju. Mislim da je to ustvari vrlo bitno jer je nama mislim u interesu da ti novci koji idu, da idu stvarno prema onim nakladnicima koji stvaraju programe koji jesu kvalitetni bez obzira na to za koje područje su uže specijalizirani. Pa bih molila evo u tom smislu da eventualno pokušate pojasniti. I ono što me zanima jer ovdje nije navedeno. Mene zanima koje su to ovlaštene tvrtke koje su vršile monitoring, jer mi se čini da je i dosta novaca i potrošeno, a znam da to sve skupa košta. Jer u ovom financijskom izvješću kaže da su troškovi monitoringa u 2007. godini iznosili milijun Pretpostavljam da je to i trošak vjerojatno i odlazak članova vijeća na teren, ali dakle mislim da bi u izvješću trebalo stajati i koje su to ovlaštene tvrtke koje su vršile monitoring. Evo, ja dakle vjerujući da će izvješće za 2008. godinu biti puno bogatije sa programskim sadržajima koji su meni osobno interesantni, ali mislim da ne bi trebalo biti samo meni, nego i nego i dobrom djelu građana, da će biti puno povoljnije nego što je sada. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Nema više prijavljenih. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Samo izvolite. gospodine predsjedniče, poštovani zastupnice i poštovane zastupnici. Bilježeći pitanja ne razumije./ … kako ne izgovoriti rečenicu hvala na svim primjedbama, a da ona ne zvuči isprazno. I ne znam kako je drugačije reći, osim činjenice da mi je. Želim izraziti zahvalnost u ime svih svojih kolega u agenciji, ali i članova vijeća na činjenici da smo o ovome razgovarali, raspravljali da se nadam i siguran sam da ćemo to raditi i ubuduće. Ja ću reći nekoliko osnovnih napomena, ali bih najprije iskoristio prigodu da odgovorim na neka pitanja. Počet ću od kraja, jer mi je najbliže. To dođe s godinama, to se vidi. To ne možete sakriti. Dakle, da razjasnimo jer je to jako važno zato što se opet vratila priča na fond. Sredstva fona se ne mogu dobiti ako se ne natječete. U ovom izvješću i u ovom razdoblju koje je pred nama, pokušavam birati riječi, neprihvatljivo malo nakladnika je kandidiralo programe za ravnopravnost spolova. Nadam se da sam ovo lijepo rekao. Za prošlu godinu koju ćete imati izvješće i osobno se nadam ne na kraju godine, nego malo ranije ću vam reći podatak. 143 radija su se natjecala za kategoriju programskih sadržaja koji potiču i potiču inače priče o ravnopravnosti spolova. Od 143 su se natjecala. Njih 75 je dobilo sredstva za te programe. Od 21 televizije, njih 9 se ove godine natjecalo samo za programe za ravnopravnost spolova. Smijem li ja reći da se oni prije nisu natjecali zato što nisu radili to, mada u zakonu stoji zato što nisu mislili da će zato dobiti novce. To je pitanje za nakladnika. Ja bih mogao izvući konstrukciju da su se počeli natjecati to stavili kao posebnu stavku. Ja se nadam da će i ovo što drugo budemo stavljali u pravilnik biti poticaj. Ako kažemo da je to poseban poticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, posebni programi koji pomažu osobama s invaliditetom. Ja se nadam da će svima njima biti signal pa makar i to značilo da će dobiti dio sredstava iz fonda i mislimo da će i to biti obogaćivanje programa. Monitoring neposredni, posredni, svaki drugi. Vijeće zaprima svaku prijavu i nepotpisanu. Za svaku traži ono što mora a to je snimku. Jedan me kolega jednom pitao a koji normalan čovjek traži snimku onoga što je sinoć bilo na televiziji. Ako je bilo tamo pa šta treba za to tražiti snimku. Naravno, postoji procedura itd. to vi zacijelo znate. Traži se snimka i za ono što je prijava državne institucije, roditelja, anonimnog slušatelja, gledatelja ali to je zaista malo i neprimjereno bi bilo da se ne radi o još nekim relacijama monitoringa, nije mi drag taj izraz, nadzora nad programskim sadržajem elektroničkih medija a to su. Jedan od njih je neposredni nadzor. Ja od njega ne želim glorificirati ovdje dok se gledamo sedam članova vijeća. U obilasku 200 nakladnika je nešto što je nepotrebno obrazlagati koliko smo mi tih neposrednih. To su uglavnom ekscesi, rubni slučajevi u kojima vi morate otići vidjeti i zaista utvrditi do koje mjere je to prešlo mjeru pa se to radi. Agencije koje smo angažirali su Media metar, Media net i Edita editoris. To nisu tajne. To su tri registrirane u Hrvatskoj. Ja sam ih po tome možda mogao, ili trebao, ili ih ispustio sasvim slučajno. One će se u svakom slijedećem nadzoru vijeće i agencija za elektroničke medije birati po Zakonu o javnoj nabavi. Dobit će i najbolji ponuditelj. Ali i dalje neće ni oni biti jedini i sami jer je i to malo. Postoji i neposredni nadzor nas i ako baš hoćete mi koji sudjelujemo i živimo s tim kao i vi svi kući ali s nekom posebnom pozornošću koju mi moramo imati prema svakome. I naravno još jedna čitava sila državnih zainteresiranih i svih ostalih korisnika. A tko je to danas tko nije korisnik elektroničkih publikacija. Dakle, htio sam reći da negdje za kraj iskreno hvala na svim primjedbama. Mi ne bježimo od činjenice da to što nas čeka je veliki zalogaj. Ja ovdje ne želim reći kako smo mi na to potpuno spremni. Rekao sam da je aktualni trenutak i jačanje administrativnih, prostornih i tehničkih i svih drugih kapaciteta jer će to biti nužno da bi radili ono što nam je posao. Jedan ću reći primjer. Programski sadržaji koji su natjecali koncesionari a mi im dali sredstva iz fonda. 164 prijave su došle ove godine. U prosjeku svaki od tih nakladnika je minimalno deset programskih sadržaja poslao. To je tisuću 640 emisija. Svaki član vijeća je pregledao i odslušao svih tisuću 640 emisija jer je to jedini način da za svakog nakladnika može dati broj bodova koji na koncu samo jednom sedminom čine ukupan broj bodova jer svi članovi vijeća moraju sve to pregledati, odslušati da bi mogli reći šta je to, i to opet daju po jedna sedmina. Vama je jasno da ta jedna sedmina znači da onda ne možete nekoga protežirati. Ako ga protežirate do krajnjih granica to je opet jednom sedminom od sedam ocjena. Toliko o činjenici kako se to sve. Tako da su to, neću govoriti o europskim iskustvima koliko su agencije i vijeća tijela i koliko su brojni itd. Nema ni potrebe se uspoređivati. Reći ću za kraj još nešto. Ono zbog čega sam ja vama posebno zahvalan, što ću ja ponijeti iz sabornice. Rečenicu da je kritična masa neprihvatljivih sadržaja u elektroničkim medijima a prije svega televizija prešla svaku mjeru. Ja se iskreno nadam s obzirom na odlučnost i spremnost vijeća da kazne koje će u buduće donositi će biti, ima li primjeren izraz za strože recimo nego što jesu i da će ta potpora vaša inače biti i onda kad se one budu donosile. Ja ne bih htio izgovoriti da smo mi zemlja u kojoj na koncu ništa ne postigneš ako ne doneseš najdrastičniju mjeru. Ona može biti i na sat i na dan, i na puno čini mi se da će biti neizbježna. I još samo jedna rečenica za kraj. Zadnji sam koji bi govorio o odvojenosti u političkoj vlasti. U tom smislu mi mislimo u prvom kvartalu agencije organizirati okrugli stol, četvrtasti ili svejedno kakav, razgovarati s predstavnicima prekršajnih sudova na temu da nam kažu griješimo li mi u tom prijavljivanju pa da zbog toga nijedna od naših prekršajnih prijava ne ugleda svjetlo dana i besmislene su. Neka nam kažu je li bi mi nešto drugačije trebali napraviti a da to ima smisla, odnosno ima smisla samo ako se provede to. Četiri godine su trebale da smo dobili odgovor koji nam je sad rekao da smo nadležni. Sad ako ništa drugo znamo da smo nadležni. Do sada je bio spor jer naravno da će se onaj koga zbog nečega prijavite žaliti i to je išlo. Sad znamo da smo nadležni ali ta nadležnost nam ne garantira hoće li za godinu, dvije, tri ili će ići u zastaru se ne razumije./… Kažem, postoje druge. To su opomene. Besmisleno je razgovarati kad akumulirate broj opomena koji je sam po sebi apsurdan. I gdje to vodi? Tako da za za ovu potporu da je količina i kritična masa neprihvatljivih sadržaja terminski ovakvih, onakvih prešla svaku mjeru ja ću otići s uvjerenjem da kad za to budu podnesene određene sankcije i mjere bez obzira da će vijeće i agencije i onda imati svekoliku potporu za tako nešto. Ja bih sad trebao biti ono najprizemniji mogući demagog pa reći to je u interesu svih nas, naše djece, svi uostalom gledaju tu televiziju i koriste elektroničke publikacije. To mi se čini u ovoj atmosferi i među kolegama i strukturama koje ovdje stoji potpuno neprimjereno i deplasirano pričati. I jedna rečenica koju sam ostao dužan. Bilo je puno pitanja vrijeme promidžbe i kršenja zakona. Reći ću nešto. Jedan dio primjedbi koje su kolege iznijele se odnosi na programsko vijeće na HRT a ne na Vijeće za elektroničke medije i agenciju ali ne mijenja to na stvari, mislim da smo svi zapravo na istom poslu. Hoće li se to vrijeme od trideset dana koje je riješeno činjenicom da se izvan toga sve drugo što je promidžbeno ali plaćeno, sve što je izvan zakonom propisanog promidžbenog vremena nije zabranjeno ako nije plaćeno. Ono što je plaćeno ili sponzorirano od političke …/Govornik se ne razumije./… Hoće li se to mijenjati? Vi imate zemlje u kojima je normalno da se cijelu godinu može reklamirati tko god hoće itd. zato zaključna rečenica. Pred vama će se naravno naći i prijedlog izmjena, da li će i dalje biti izmijene ili novi ali svakako izmjena Zakona o elektroničkim medijima tijekom cijele ja mislim naredne godine i onda će biti prigoda nadam se da i svi skupa na tome poradimo. Hvala još jednom na povjerenju i oprostite ako sam vas u ove kasne sate malo zadavio. Zahvaljujem gospodinu Zdravku Keđi predsjedniku Vijeća za elektroničke medije. Ovim je i ova rasprava zaključena a o točci ćemo glasovati kad se za to steknu uvjeti. S ovim smo i današnji rad Hrvatskoga sabora završili. završili. Za danas je dosta zbog niza razloga. Završavamo današnjim radom. Sutra u 9,30 Nastavak je sa Prijedlogom nacionalne strategije kemijske sigurnosti. Hvala. **Bebić, Luka